Ono je počelo vrlo nesrećno u petak, zato što se pokazalo ono što je boljka našeg parlamentarizma, a ja sam dosta dugo bio u raznim parlamentima, to je užasna netolerancija.Pošto je ovde i citirana literatura i svetska i poslovice, i došli smo i do političara Katona iz Starog Rima, onda ću ja vama citirati nešto što su Rimljani rekli, a bili su pametni „Najveća vlast je vlast nad sobom“. Nema veće vlasti nego vlasti nad sobom, i ta vlast se uvek najbolje vidi onda kada ste vi većina. Kada ste manjina takođe treba sebe da obuzdavate, i da kontrolišete šta govorite, ali onda kada ste većina to direktno ugrožava rad parlamenta.Mi smo ovde imali kritike, što je bilo očekivano, to je normalno valjda kada se bira predsednik parlamenta da opozicija kritikuje većinu, da li je odmerena ili ne odmerena, opravdana, neopravdana, sigurno postoje različiti stavovi. Ali, kada odgovara parlamentarna većina, ona ne sme da radi ono što je bilo karakteristično u petak i danas, do izvesne mere, a to je da odgovara vređajući onoga ko govori. To se nekad kaže ad homine, a u stvari vi ne govorite o meritumu šta je čovek rekao nego vređate njega.Mi smo imali izjave da je ovde neko lopov, da ima bunde. Tako se u parlamentu može razgovarati, ali onda neće biti parlamentarnog rada i parlamentarnog života. Onda će parlament biti samo replika, replika i replika.Da ne bude da ja nešto morališem, inače ja to nikada ne radim, prosto imaćemo parlament koji će biti disfunkcionalan. Ovaj parlament će imati nešto drugačiji posao nego parlamenti do sada. Srbija na tom putu evropskih integracija će morati mnogo zakona novih da donosi, da menja postojeće zakone. To znači, očekuje se težak rad koji je neophodan. Taj težak rad može da se postigne samo tako da parlament normalno funkcioniše. Ako parlament ne funkcioniše normalno od tog posla neće biti ništa i ovo će biti jedan, ako mogu tako da kažem, uzaludan posao.I za sam kraj, kada se stalno govori o tome da je parlament zakonodavno telo, što je potpuno tačno, gubi se uvek kod nas iz vida da je parlament takođe i kontroliše primenu zakona koje je doneo. Parlament je kontrolno telo zakonodavno, a ne samo telo koje donosi zakone i onda ga baš briga šta je bilo. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, dozvolite da ovo obraćanje započnem na isti način, poput kolege Markovića i kolege Filipovića, kao i drugi koji su to uradili, čestitkom, čestitkom svima koji su na fer pošten način na izbornoj utakmici zaslužili mandate i zvanje narodnih poslanika, pri tom ja mislim na koga mislim, nema potrebe da o tome raspravljamo danas. Danas se nešto mnogo važnije dešava u ovoj sali.Dozvolite da svima poželim dobar i uspešan mandat, i mnogo dobrih odluka na koje ćemo svi zajedno biti ponosni, odluka koje će biti na korist našoj voljenoj zemlji i našem narodu.Izražavam jasnu nedvosmislenu podršku za predlog da za predsednicu Narodne skupštine u ovom sazivu bude izabrana gospođa Gojković, i tu podršku temeljim na dobrim razlozima koje smo čuli u današnjoj raspravi, a koji se tiču i njenog pravničkog znanja i njenog velikog parlamentarnog iskustva, koje smatram važnim.Iskustvo čovek nekako uvek posebno meri kada formira svoje utiske, u vezi sa tim, i važne državne dužnosti koje je obavljala, ali, vraćam se na iskustvo, dužnost predsednika Narodne skupštine u prethodnom desetom sazivu.Ja ću dati sve od sebe da pokažem ekonomičan odnos prema vremenu i evo umesto da danas dam bilo kakav komentar na ocene koje smo čuli u dosadašnjoj raspravi, ostaviću svoje komentare za neku drugu priliku.Ja želim da podvučem još jednom da je gospođa Gojković radom u prethodnom desetom sazivu organizovanjem posla koji smo zajednički izvodili u ovoj sali, pokazala sve ono što treba da pokaže pravi predsednik Narodne skupštine. Dakle, i dostojanstven odnos i demokratski manir u rukovođenju sednicama i toleranciju za koju treba i procene i takta kada je reč o živoj raspravi, ali koja ne znači odsustvo pravila. Naprotiv, koja podrazumeva poštovanje pravila i procedura po kojima organizujemo svoj rad, jer bez reda ne možemo ni kreativnost da ispoljimo na pravi način. Jedan odgovoran odnos u svakom smislu, ukupno u jednoj rečenici.Smatram da je velika zasluga predsednika i sve ono dobro što se vezuje za sam saziv, odnosno sami parlament i dobro obavljanje kontrolne uloge Narodne skupštine o kojoj je bilo reči danas, ako je nedvosmisleno bilo koje svedoči mnogo toga o čemu ćemo mi pričati detaljnije.Blizu 500 različitih pojašnjenja zatraženih od strane narodnih poslanika, dobre sednice koje smo imali zajedno sa predstavnicima Vlade ovde o dobra korektna atmosfera koja se formirala tom prilikom. I vođenje računa o tome da se Poslovnik adekvatno poštuje i da svaki narodni poslanik bez obzira na to sa koje strane sedi u ovoj sali, bude dostojno uvažen. Gospođa Gojković je, po mom skromnom mišljenju, svaki od tih zadataka odradila izvanredno.Daću sebi za pravo da vas ipak sve zajedno pozovem da zajednički podržimo predlog da Maja Gojković bude predsednik Narodne skupštine u 11. Sazivu. Znam da nije bilo pozitivnih reakcija od baš svih u ovoj sali na taj predlog, ali ja ću ipak da ga ponovim, ne zbog same većine i zbog odluke, većina jasno i od početka ove rasprave postoji. Potpisima su taj predlog podržali svi sa ove strane sale. Dakle, nas, i za Aleksandra Vučića na ovim izborima sa liste - Srbija pobeđuje; više od pola i kolege iz drugih poslaničkih grupa što pohvaljujem i na čemu se zahvaljujem.Čak i oni koji su se izrazili negativno prema toj ideji, kazali su slučajno ili ne, voljno ili ne, ali ja sam to bar dva puta čuo tokom rasprave danas i u petak, da u određenom kontekstu jeste gospođa Gojković najbolji predlog, pa i oni koji su kazali da zbog toga što nisu zadovoljni atmosferom neće glasati, siguran sam da je to baš kontra argument, da je atmosfera kakvu smo imali, a koju želimo da bude bolja, ona mora da bude bolja, dobar razlog da dobijemo predsednika parlamenta u punom kapacitetu.Ja ponavljam poziv da ovu podršku damo zajedničkim snagama i zbog toga što onaj ko je bio izričito negativan prema tom predlogu nije bio ovde u prethodnom sazivu, a mi smo o tome govorili ovde. Mi smo to objašnjavali, ja ću to da objasnim još jednom. Nije to dame i gospodo poziv na bilo kakvo jednoumlje i bilo šta slično, to je poziv na slogu.Govorili smo o tome ovde neka svako kaže sam šta prvo pomisli kada pogleda u zid koji se nalazi iznad glavnog predsedavajućeg stola u ovoj sali. Ja na njemu vidim državno znamenje, ja na njemu vidim štit na kome se nalaze ocila koja nose poruku – Samo sloga.Sigurno dobar razlog stoji iza razloga, iza poruke koju su nam ostavili naši stari da je svaki put kada pogledamo u naše državno znamenje, promislimo još jednom zašto je ta sloga važna i šta ona znači, da ne bude glavna poruka koju šaljemo građanima Srbije koji sve ovo gledaju, na momente vrlo mučna atmosfera sa ove sednice, neka bude poruka pa makar i simbolička, da mi umemo da se razumemo oko stvari koje su za zemlju dobre, da mi umemo da razgovaramo jedni sa drugima, da umemo da pokažemo parlamentarni duh, da umemo da budemo ljudi.Zbog toga, dame i gospodo, podvlačim još jednom, nije poruka ujedinjenja sa kojom smo mi ovog proleća izašli pred građane Srbije nešto što treba da razumeju samo građani, mada to nije samo. Natpolovična podrška je nešto vredno pažnje. To je nešto oko čega treba da se razumemo i mi u ovoj sali.Ovaj poziv postoji i ovom prilikom i svakom prilikom kada budemo raspravljali o dobrim, važnim stvarima, stvarima na korist građana Srbije.Gospođo Gojković, dozvolite da unapred čestitam i poželim dobar rad. Hvala vam na pažnji gospodine predsedavajući.

Srpska radikalna stranka i njena poslanička grupa želi iskreno da se ponovo vrati demokratija u Srbiji, pogotovo tamo i gde je prirodno mesto za razvoj demokratije, u parlamentu. Parlamentarna demokratija je jedini način

kandidaturu, predlog za predsednika Skupštine Maju Gojković, bez obzira što šira javnost zna da ona potiče iz stare radikalske porodice, ali ne možemo da podržimo i da damo podršku za ovaj predlog da Maja Gojković predsedava, odnosno da bude predsednik Skupštine.Naravno, mi se, pre svega, svojim radom želimo skoncentrisati na ono što je opterećenje za parlament, za parlamentarnu demokratiju i da na neki način oslobodimo ove balasti koja je pritisnula Srbiju, a pogotovu Skupštinu Srbije u kojoj se donose veoma, veoma značajne odluke. Ti pritisci su različite prirode i oni već u kontinuitetu traju godinama. Svesni smo mi te činjenice da je jedan od razloga, jedan prirodan red stvari da izvršna vlast uvek želi da dominira nad zakonodavnog. Nije to karakteristično ni za prethodni saziv, ni za nedavni, ni za ovaj, uvek je to bilo prisutno da izvršna vlast želi da potčini parlament svojim interesima, kako bi izvršna vlast mogla da sprovodi politiku za koju oni smatraju da je ispravna politika.Parlament treba da se odupre. Kako, na koji način? Pa, pre svega, da parlament neke unutrašnje stvari koje se odnose na status i položaj poslanika jasno izreguliše, jasno izdefiniše. To se radi tako što se jedan od prvih poteza povuče, a on je promena Poslovnika o radu parlamenta.Manje-više dominiralo je i u ovom raspravama ovih dana jedno mišljenje da Poslovnik, postojeći Poslovnik je prevaziđen, da je restriktivan, da nije u korist razvoja rasprave i parlamentarnog života, a ono što je veoma značajno, stavlja u nezavidan položaj svakog onog za koga su građani Srbije glasali.Ono što predlaže poslanička grupa SRS to je da se što pre to je da se što pre pristupi ovom poslu tako što će se formirati jedna radna grupa. Ta radna grupa će imati zadatak da sve one odredbe koje su restriktivne kada je u pitanju i delovanje poslanika izbace iz ovog Poslovnika, da ona ovlašćenja koja daju široku mogućnost i predsedniku i onima koji predsedavaju Skupštinom promene drastično u smislu da smanje njihove ingerencije, da pre svega pokuša da izbaci ono što je tekovina dovitljivosti i snalažljivosti nekog od ranijih saziva, a to je da predsednik ili predsedavajući raspolaže sa najmoćnijim oružjem, a to je da govor, razmišljanje, izlaganje svakog od nas može da prekine pritiskom na jedno dugme, koje je samo njemu na raspolaganju.Druga stvar na koju treba obratiti pažnju je preveliko ovlašćenje ingerencije predsedavajućeg, pogotovo predsednika, kada je u pitanju tok rasprave. Mi smo svedoci da je u ovom Poslovniku definisana čak i situacija kada predsednik ili predsedavajući može da prekine poslanika koga je narod birao i da dajući svoje mišljenje jasno mu oduzme reč tako što će tumačiti da poslanik nije u temi dnevnog reda. Dolazimo u takve situacije koje nekada budu i smešne.Da ne bežimo od realnog života, videli smo da nekada predsedavaju Skupštini

od srednje škole, fakulteta, pa boga mi neki i doktorskih disertacija, procenjuju i ocenjuju da li je neko u temi i da li je neko kompetentan, odnosno stručan da raspravlja o određenim tačkama dnevnog reda. Gotovo čovek da ne veruje.Imate slučaj da čovek koji je predsedavao ovom Skupštinom završio je vanredno srednju školu na Sokolcu, u vazdušnoj banji. Za sve četiri godine školovanja imao je prosek ocene 2,00. Sumnjivo je stekao fakultetsku diplomu, a onda, kada se dočepao mesta predsedavajućeg, počeo je rigorozno da primenjuje mere prema poslanicima tako što je čak sebi davao za pravo da on procenjuje i ocenjuje da li je poslanik u temi i da li priča o tačkama dnevnog reda, a videlo se i po njemu samom, navodim samo primer, nebitno je koji je rod, da li je ženski ili muški, a videlo se da ni sam nije pročitao taj materijal. Evo, upravo dobijam ime i prezime, a to je gospodin Igor Bečić, koji je jasno pokazivao da nema pojma o materijalu o kojem se raspravlja, i te kako znao da koristi prisustvo kamera kako bi pokazao koliko je on značajan.Ovo je samo opomene radi. Vidimo da je već reakcija od strane skupštinske većine, nisu ga stavili čak ni za potpredsednika, što je veliki napredak u razvoju demokratije.Ono što je do sada bilo prisutno u ovom parlamentu, to je da je u stvari simuliran parlamentarni život. Kako simuliran? Tako što je u ovom parlamentu bilo više različitih političkih partija, različitih po nazivu, sa jednom jedinom osnovnom idejom i ciljem, a to je – Evropa nema alternativu. Možete misliti kako to izgleda građanima Srbije kada se ovde vode rasprave, žučne ili manje žučne, do u kasne jutarnje sate, a onda dođu do zaključka, do poražavajuće činjenice, da su ovde sedeli svi koji su jasno izgovarali da Evropa nema alternativu. I to je bio jedan okvir van koga nije išao ovaj parlament.Na nama je, srpskim radikalima, da pokušamo da pridobijemo što veći broj naših kolega da izađemo iz tog okvira. Samo život nema alternativu, sve ostalo ima.Prema tome, morate se navikavati da postoje srpski radikali koji imaju potpuno suprotno mišljenje, ali to mišljenje ne mora da bude kamen spoticanja. Želimo da svojim radom doprinesemo pre svega promenama Poslovnika. Kakva će Poslovnik biti? Pa, najbolje je držati se one stare Pašićeve, kada je pitao kakav je Pravilnik o radu parlamenta u ono vreme, rekli su mu – predsedniče, odličan je, u našu je korist. On je rekao – ne valja, napravite ga da od njega koristi ima najviše opozicija, jer ćemo jednog dana po logici stvari i prirodi i mi biti opozicija. Zato morate uvek imati na umu, kada se pristupi ovom poslu, ako se dođe do promene Poslovnika, mora se imati u vidu da ćete jednog dana kao svi mi biti opozicija. Mi želimo u tom duhu da doprinesemo svojim sugestijama, svojim radom, svojim direktnim učešćem.Ono što je očigledno primetno, to je da parlament na neki način preko svoje većine već je dao do znanja šta su prioriteti kada je u pitanju zakonodavna delatnost u smislu donošenja zakona. Pre svega, potpuno je jasno da je prioritet svih prioriteta, kako smo čuli, promena Ustava. Po nama srpskim radikalima, nikada nismo bili protiv toga, ali smo uvek tvrdili da nije vreme da se pristupa tom poslu da se menja Ustav. Ima mnogo prioritetnijih zakonodavnih delatnosti kojima treba pristupiti kako bi se Srbija izvukla iz ove sveopšte krize.Ustav je nešto što treba sačekati. Svako iole politički odgovoran vidi da je cilj i zadatak da promenom Ustava dođe do izbacivanja, pre svega, preambule koja jasno definiše status i statusno pitanje KiM. Nije Nije valjda da neko veruje da se Ustav menja zato što treba smanjiti broj poslanika?Ima i onih predloga gde se mi na neki način slažemo da eventualnu promenu Ustava treba doneti, usvojiti član gde bi parlament birao predsednika države, i to je nešto što je kao načelo prihvatljivo za nas srpske radikale, pogotovu u aktuelnoj situaciji kada doživljavamo sramotu da nam predsednika biraju iz Brisela, i to u pet sati posle podne, a izbori traju do osam sati.Ako sati.Ako je već takva sramota i takvo poniženje zašto onda ne ubaciti i tu mogućnost da parlament ili ne razmatrati tu mogućnost da parlament bira predsednika, pa i ako se budemo svađali i budemo raspravljali, raspravljamo se mi koje je birao srpski narod,

gde, osim ove funkcije voditelja ili spikera, kako kažu, parlamenta ima i određenu političku težinu. U slučaju, ne daj Bože, da predsednik države je odsutan ili, u konkretnom slučaju Tomislava Nikolića, da se bavi naučnim radom u narednom periodu menjaće ga predsednik parlamenta. To iziskuje puno vremena od njega, puno energije, puno snage, teško da će stići da obavlja tu funkciju, pa možda da podnese zahtev da bude privremeno odsutan. Doduše, za polaganje ispita njemu ne treba puno vremena. On to mnogo pre položi, nego što smo mi potrošili vremena za svoje diskusije, mislim na fakultet, a možete misliti doktorsku disertaciju za kako kratko vreme, ali to vreme predsednik Skupštine treba da zamenjuje predsednika države da izvršava i te kako odgovorne funkcije. Iz tog razloga mi srpski radikali upozoravamo kakva je politička težina funkcije predsednika parlamenta.Ne želimo ovde da pričamo nešto što građani Srbije već ne vide i ne znaju. Znaju dobro građani Srbije i bili su očevici kada neki državnici dolaze u ovaj parlament i onako snishodljivo, poslušno se ponašaju većina u ovom parlamentu, držali lekcije predstavnici drugih država kako bi to trebao parlament i parlamentarci Srbije da se ponašaju. Nije bilo neke reakcije u smislu da se bar upozori da je osnovni red i kultura da poštuješ domaćina, pa kada dođeš bar da se udostojiš da ne držiš lekciju onim ljudima koji su građani te države birali.Bilo

predstavnike drugih država, pa smo prisustvovali kada je predsedavajući parlamenta Srbije prozvao predsednika Italije, po jednom mesnom proizvodu – mortadeli, tako da na pitanje mojih kolega poslanika – ko je bio, pa ko bi drugi nego Igor Bečić.Nemojte da mislite da smo mi opterećeni sa imenom i prezimenom. Mi znamo sve, ali mi samo navodimo kao primer kako ne treba…

i videlo se da je u pravu predsednik SRS i predsednik poslaničke grupe kada je rekao – svi ostali će biti cirkuzanti, a samo ćemo mi srpski radikali ozbiljno da se bavimo parlamentarnim radom. Hvala

Poštovani predsedavajući, kao što znate po Poslovniku, ja bih sada trebao da imam repliku, jer sam pomenut imenom i prezimenom više puta, ali ako mislite da ću ja da se spuštam na nivo gospodina Milorada Mirčića i pojedinih poslanika, varate se. To sve što govore govori o njima, a ne o meni i poslanicima SNS. Njihov najveći problem je što sam ja bio 20 godina i puno i dovoljno dobro ih poznajem i znam ko su i šta su. Zahvaljujem.(Vojislav

Ne može replika predstavljati uzvraćanje uvredama na iznesene činjenice. Ovde je gospodin Mirčić izneo dve činjenice: da je na sumnjiv način Igor Bečić stekao fakultetsku diplomu, da je tamo negde u šumi završio srednju školu, itd. i da je visokog italijanskog državnika nazvao Đorđo „Mortadela“.Ovde se postavlja pitanje – da li je to istina ili nije? Ako nije istina, trebao je da kaže – nije to istina. On se uopšte nije izjasnio da li je to istina ili nije,

za kandidata za predsednika Narodne skupštine, želim da se zahvalim, pre svega, svim narodnim poslanicima koji su diskutovali u ovoj raspravi, bez obzira da li su diskutovali za ili protiv gospođe Maje Maje Gojković. Ono što ne mogu da razumem jeste da u okviru tačke dnevnog reda, koja glasi – Izbor predsednika Narodne skupštine, pričamo o tome gde je Igor Bečić završio srednju školu i kako je završio fakultet. Ja koliko znam, srednju školu i fakultet je završio u vreme kada je bio član SRS. Nije mi jasno kako je moguće da vam u to vreme to nije smetalo, a sada vam to odjedanput krio.)Gospodine Šešelj, sada ako hoćete da teramo mak na konac, ja bih sada mogao da postavim pitanje – kakva je naučna vrednost vaše magistarske teze „Marksistički koncept naoružanog naroda“ kakva je naučna vrednost vaše doktorske disertacije? Kažete da ste doktor pravnih nauka, a disertacija vam se zove „Politička suština militarizma i fašizma“, pa onda analizirate šta je rekao Lenjin, šta je rekao Marks, šta je rekao ovaj ili onaj klasik marksizma.Dakle, ako bismo išli u to da mi seciramo nečiju diplomu srednje škole ili visoke škole, onda bi ova Skupština mogla da traje u nedogled. Ja mislim da, gospodine Mićunoviću, to nema nikakvog smisla i da treba da u duhu onoga što smo se juče dogovorili… Dakle, mi smo prihvatili, da podsetim građane Srbije, juče na konsultacijama da Narodna skupština ima sedam potpredsednika, dogovorili smo se da nastavimo rad Narodne skupštine, usvojili smo predlog svih opozicionih stranaka da se objedinjeno glasa o svim kandidatima za potpredsednike zato što su gospoda iz opozicije tražila garanciju da će njihov potpredsednik biti izabran i na to smo pristali.Danas smo pristali na to da nam se izgovaraju najveće moguće uvrede, da se izgovaraju psovke, da nam se preti, evo sad se na najgori mogući način vređa čovek koji je narodni poslanik, kolega isto kao i svi mi. Nije kandidat ni za predsednika Skupštine, nije kandidat ni za potpredsednika Skupštine. Tako da ja taj ton i taj manir obračuna sa ljudima koji su nekada pripadali istoj političkoj stranci, ne razumem. Ali, ako neko misli da je to dobro i da je to dobra politika, što se tiče Poslaničke stranke SNS, neka samo sa time nastave.Što

Najpre su nam mesec dana stvarali neku veštačku tenziju da li će Hrvatska da nam odblokira pregovore o Poglavlju 23 sa EU ili ne. Ništa nismo rekli. Odnosno, predsednik Vlade je rekao – mi smo svoje uradili, da li će da odblokiraju ili ne, to je njihova stvar. I odblokiraše.Onda su pitali Vučića zašto nije oduševljen time što odblokirali? On je čovek rekao – mi smo učinili ono što je do nas, da ispunimo uslove za otvaranje poglavlja, a da li će poglavlje biti otvoreno ili ne, pa to ne zavisi od nas, to zavisi od EU. Hrvatska je, na žalost, ili na sreću, član EU i,

bolje ekonomske zajednice država u Evropi od te nema. Da li je sve u EU sjajno – nije, ali činjenica je da bolje uređenog pravosuđa, zaštite životne sredine, poljoprivrede itd, nema nego u EU. I naše strateško opredeljenje jeste da jednog dana, ako je moguće do 2020. godine, ispunimo uslove da postanemo punopravni član EU.

Po službenoj dužnosti moram da kažem ono o čemu je sve ovde bilo reči.Sa druge strane, ovde se jedna stranka predstavlja da ima ekskluzivni monopol, da je srpska, nacionalna i rusofilska. A onda ovde imate Dveri, DSS itd, koji isto kažu – ne, ne, mi smo autentični Srbi. Mi smo autentični pravoslavci, mi smo autentični rusofili, i sad je mrtva trka između radikala, Dveri, DSS ko je veći Srbin, ko je veći patriota i ko je više za Rusiju.Za koga je Rusija? Pa ona je rekla. To je lepo obrazložila i gospođa Aleksandra Đurović, jedina stranka u ovom delu Evrope sa kojom Jedinstvena Rusija ima sporazum o saradnji, je SNS.Hvala vam gospodine Obradoviću što ste tako pristojni.Dakle, gospodin Sergej Železnjak, generalni sekretar Jedinstvene Rusije je, ne samo bio na završnom mitingu SNS, nego sa nama potpisao sporazum o saradnji.

šta Rusija misli o strankama koje vode ovu državu, ona je rekla. Njoj ne trebaju advokati, ja bar mislim da joj ne trebaju advokati koji sede ovde u Narodnoj skupštini. Zna Rusija ko vodi Srbiju, u kom pravcu je vodi i na koji način je vodi, i ako Rusija ima neke primedbe na to, ona to kaže preko svojih zvaničnih organa. Kakva bi to bila velika sila kada bi spala na to da joj advokate u Narodnoj skupštini predstavljaju pojedini narodni poslanici ovde u Narodnoj skupštini.U tom smislu gospodine Mićunoviću, evo mi smo spremni da nastavimo dalje. Da nastavimo sa radom Narodne skupštine. Možete da okončate što se nas tiče raspravu, pošto vidim da stalno pričate o tome da je vreme da se završi, ali smo s druge strane spremni da se borimo.Ja

…Pa dobro gospodine Šešelj, nisam bio klempav kada sam vam skupljao izjave i svedoke da vas brane u Haškom tribunalu. Da, da, da, samo vi vređajte.

Nemam ja nikakav problem sa tim šta će meni Vojislav Šešelj da kaže ili šta će mi reći Bojan Pajtić i svi ovi koji drže Poslovnik u vazduhu, samo hoću da vam kažem jednu stvar, dok sam predstavnik Poslaničke grupe SNS, braniću poslanika SNS svakog, braniću poslanika SNS svakog, bez obzira da li se zvao Igor Bečić, Marija Obradović, Maja Gojković, dolazio iz ovog ili onog dela Srbije. I to što budem radio nemojte da shvatite pogrešno u smislu da imam nešto protiv vas, vaše godine izuzetno cenim i poštujem, ali neću dozvoliti da se bilo ko baca blatom na bilo kog poslanika SNS. **Dragoljub

Prva stvar, Igor Bečić je pomenut kao primer neodgovornog ponašanja Maje Gojković koja je njega najčešće ostavljala da je zamenjuje u rukovođenju radom Narodne skupštine kada bi bila odsutna i to je činjenica. Kakve su mu falinke sa obrazovanjem i to su činjenice. I to da je visokog italijanskog državnika nazvao Džordžom Mortadela i to je činjenica i velika sramota za Srbiju.Drugo, Srbiju.Drugo, idiot je svako onaj ko se bavi društvenim naukama, a nije savladao teorijski opus i Marksa i Engelsa i Lenjina. To je apsolutno nemoguće, to će potvrditi gospodin Mićunović, nadam se. To je toliko fundamentalno delo da ga mora poznavati svaki ozbiljan teoretičar, da bi na njemu učio i da bi ga lakše kritikovao.Treće, ja sam doktorirao na ustavno-pravno političkom smeru Pravnog fakulteta u Beogradu. Moja doktorska disertacija i magistarski rad su izloženi sudu javnosti i na njih sam ponosan. Onaj ko mi nipodaštava samu tematiku kojom sam se bavio pokazuje da nema pojma ni o čemu, ali nikad nešto nečasno nisam uradio kao Aleksandar Martinović, koji je izbačen sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu kada je bio član SRS, jer su mu tamo ustanovili da je jedne iste radove prikazivao više puta pod drugim naslovima da bi više poena dobio kad bi napredovao. Zbog toga je izbačen i to je bio jedan od osnovnih motiva što se preselio u SNS, da bi ga tamo vratili.Četvrta stvar, oni koji su uzimali izjave i koji su najviše radili za moju odbranu, oni su optuženi pred Haškim tribunalom, a uloga Aleksandra Martinovića je bila ne bih rekao beznačajna, ali prilično nevažna.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Mićunoviću, iako se ovde čulo ovih dana da samo predsednik Narodne skupštine može povrediti Poslovnik, naravno, svaki dobar pravnik će znati da to nije tačno, jer ako predsednik ili predsedavajući opomenu izriče narodnom poslaniku zato što je prekršio Poslovnik, onda to znači da svaki narodni poslanik može da prekrši Poslovnik, član 107. **Dragoljub 107. gospodine Mićunoviću.Dakle, član 107. niste povredili vi, povredio je Aleksandar Martinović zato što je povredio dostojanstvo Narodne skupštine vređajući dostojanstvo narodnih poslanika članova tima za odbranu Vojislava Šešelja. Ja sam bila vodeći istražitelj u timu Vojislava Šešelja, iako gospodin Šešelj reče malopre da je Martinović imao neku ulogu u prikupljanju izjava za njegovu odbranu, ja tvrdim da on nikada nijednu izjavu nije uzeo. Jeste razgovarao sa nekim ljudima sa kojima smo mi kasnije radili taj pravni pravni posao, a gospodin Martinović nikada nije uradio ništa za odbranu doktora Vojislava Šešelja i to treba javnost da zna i ne može da se kiti onim što nije njegovo delo, kao što se kitio tim naučnim radovima zbog kojeg, evo završavam, završavam, molim vas, dakle, za ove naučne radove koje je pod različitim imenima isti naučni rad objavljivao jeste bilo zbog poena, ali i zato što se plaćalo plaćalo svako objavljivanje, pa je kasnije zbog pet političkih funkcija promenio stranku, plaćenih funkcija.

evo, verovatno prva pauza koju sam danas napravio i par minuta bio van sale u kojoj se odvija ova naša sednica, a gospodin Martinović nije propustio ni taj trenutak da me pomene, iz čega mogu da zaključim da ima neku posebnu fascinaciju i potrebu da spominje Dveri. Ali, ono što me je obradovalo u njegovom obraćanju, koje sam pratio ovde van sale, jesu dve važne stvari. Prva, da Prva, da SNS pravi izvestan zaokret u pravcu evroskepticizma i posle mnogo godina dolazi na pozicije Dveri i shvata da EU nije baš tako put bez alternative, što apsolutno moram da pozdravim. Mislim da je to prava stvar, ako SNS nastavi da ide u tom pravcu.Druga stvar, ono što moram da kažem i naglasim i da dodatno istaknem jeste pozicija Srpskog pokreta Dveri koja je pogrešno predstavljena. Dakle, mi nismo rusofili. Mi smo srbofili. Nama je na prvom mestu interes srpskog naroda i države, a to što mi smatramo da je u ovom trenutku najbolji način za ostvarenje srpskog nacionalnog i državnog interesa u strateškoj saradnji sa Rusijom u političkom, ekonomskom i vojno bezbednosnom smislu, to je naša legitimna spoljnopolitička pozicija. Dakle, gospodin Martinović nam je dao jednu šansu, ja mu se na tome zahvaljujem, da ukažem na ove dve izuzetne važne stvari. Prva je da SNS shvata značaj naše političke formule - manje EU, a više Rusije. To je nešto što i treba da bude spoljnopolitička orijentacija države Srbije u nastupajućem periodu, kao i da naravno pojasnim tačnu poziciju Srpskog pokreta Dveri koji će uvek biti, pre svega, na strani građana Srbije i države Srbije. Hvala. Evo, sada kad čujem šta sve nisam uradio i šta sam uradio onda su mi jasne reči jednog pokojnog čoveka koji je za prethodnog govornika rekao da tu nema ni Srbina, ni čovjeka. Ali prepoznaće se on i ko je to rekao i kome su te reči bile upućene.Što se tiče vas velikih Srba, veliko Srba itd,

da ne čitam sve: „mi želimo da budemo ravnopravan partner u EU bez uslovljavanja sa KiM u sastavu Republike Srbije“. Kome nije jasno, može da nađe na internetu pismo gospodina Vojislava Šešelja.

Poštovani predsedavajući, ovo je poslednji put da odgovaram kada bude moje ime pomenuto u Narodnoj skupštini, ali imam ponudu za gospodina Šešelja.Pošto znam da je Sokolac divno mesto u Republici Srpskoj, ali nažalost nikada nisam bio, ako dokaže da imam ikakve veze sa Sokolcem i da sam tamo završio fakultet, takođe, ako dokaže da sam izgovorio reč „mortadela“, a imamo snimak na jutjubu i može da se čuje šta sam izgovorio, takođe, ako utvrdi da imam bilo kakve veze sa sumnjivim fakultetom, spreman sam istog trenutka da podnesem ostavku.Ako sve ovo nije tačno, zamolio bih vas da podnesete ostavku, gospodine Šešelju.Takođe, baš zbog ovakvih stvari imate moju biografiju na sajtu Narodne skupštine u tančine od prvog do poslednjeg dana i tu možete da vidite sve i da proverite sve, ali kao što sam rekao, ovo govori o vama. Vama nije smetalo kada sam odlazio u vašu kuću u Batajnici, a smeta vam danas kada sedim u SNS. **Dragoljub

izneo u svom političkom testamentu, koji sam skoro na izdisaju, hvala Bogu, nisam definitivno izdahnuo, izdiktirao preko telefona svojim najbližim saradnicima u decembru 2006. godine.Ovo

ja?)Pisalo ga je vas nekoliko, ja ni ne znam tačno ko.Međutim, šta je poenta? Poenta je u tome da smo tada imali politički stav ako EU nudi pregovore o učlanjenju, hoćemo da učestvujemo u pregovorima pod uslovom da se KiM prizna kao sastavni deo Srbije i naši poslanici su godinama taj politički stav ponavljali

to mogu samo da pozdravim, jer ako vi niste svesni da vam spremaju sa zapada omču oko vrata, onda ste potpuno izgubljeni. Vi ćete morati da se vratite na naše pozicije ako mislite, ne samo vi da opstanete, nego i Srbija da opstane dok je na vlasti, vi ćete to morati. Vaši listovi pišu šta Amerikanci spremaju u Beogradu.

Imamo još jednog jedinog govornika i hteo bih da time završimo.Na osnovu člana 104, mogu da procenim da li, ovde piše, ima smisla nastaviti polemiku ili ne. Prema tome, pošto se sve kreće izvan teme, izvan dnevnog reda, onda ćemo ostaviti svu ovu polemiku za naredni period.

Nemojte me terati da prekinem sednicu i da je onda držimo u utorak, ako niste u stanju. Ja nemam drugu dilemu, ili ću ovo pustiti da ide u ponoć, ili se za reč.)Ima reč Aleksandra Tomić, kasnije ćete reći.

Ja zaista ne razumem, gospodine Mićunoviću, zašto ovo radite. Dakle, ako ja nemam nikakav strah od toga šta će Vojislav Šešelj meni da kaže, ne znam što ga vi imate. Ali, evo, pošto mi ne date na drugi način reč, javljam se po povredi člana 107. – dostojanstvo Narodne skupštine.Ja sam ovde optužen da sam falsifikator, da ništa nisam uradio za Vojislava Šešelja, da sam isteran. Ko vam je to rekao da sam isteran sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu? Sad vi meni kažete – pisano je u Beogradu, a mene optužujete sa sam falsifikator. Pa, u vašem pismu, evo piše ovde, ne znam ko je ovo falsifikovao – živela SRS, živela velika Srbija. U Hagu 11. septembra 2008. godine. Jako je smešno, jeste.E sad, ovo je bilo 11. septembra 2008. godine, gospodine Šešelj, a 8. septembra je, ako se ne varam, bilo glasanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije za SSP. Dogovor je bio da ako Vlada usvoji sve amandmane, interpretativne amandmane SRS na SSP, glasamo za SSP. Vi ste u zadnji momenat promenili odluku da se ne glasa za SSP 8. septembra 2008. godine,

ovde koga falsifikuje? Ko je ovde šta izmislio? Ko je ovde za Rusiju, a ko je za EU? Ja mislim da su ovde stvari vrlo jasne i vrlo čiste. Imamo još jednog govornika, a posle toga će šefovi poslaničkih grupa dobiti reč, pa će imati priliku da još jednom govore. Ne možemo po tri

danas treba da privedemo kraju sednicu koju smo trebali još u petak da završimo. Jedna od najsvečanijih sednica, upravo kada se završavaju jedni izbori, jeste konstituisanje organa Narodne skupštine Republike Srbije.Sve ono, predsedavajući, što ste pisali u svojoj knjizi o parlamentarizmu jednostavno u praksi vam je palo na ispitu, zato što je po prvi put za 24 godine u ovom parlamentu prekinuta konstitutivna sednica. Sve ono što nazivamo demokratijom, znači vladavine većine nad manjinom, danas je potpuno suprotno, zato što smo ovde danas imali slučaj da čujemo najgore uvrede prema onima koji predstavljaju većinu. Ta većina su jednostavno građani Republike Srbije.Ono što treba reći obavezno, to je da priča o gušenju parlamentarizma, koja je pokušana da se plasira ovde od strane opozicionih stranaka, govori upravo jedan loš, neuspeo pokušaj da se napadne i Vlada gospodina Vučića i lista Aleksandra Vučića, ali i da se napadnu institucije. Zašto? Kad nemate političke argumente, onda počinjete da vređate lično. Za to smo imali sada upravo dobar primer i kada je u pitanju gospodin Bečić, ali i kada je u pitanju naš kandidat, gospođa Maja Gojković.Lične uvrede tog tipa nikome nisu smetale, pa čak ni onda kada su mediji razapinjali na krst gospođu Maju Gojković kada je predstavljala tada predsednika parlamenta Srbije, kada je predstavljala sve poslanike

ovo govorim? Zato što smo od petka pa do danas imali prilike da vidimo da gospodin Mićunović kao predsedavajući predstavlja suštinski, ideološki oca svih ovih stranaka koje se danas nazivaju opozicione opozicione stranke čiji su procenti između pet i sedam procenata, koje su na volšeban način zaista uspele da negde uđu posle izbora 2016. godine u parlament isključivo kao jedan pilot projekat određenih centara moći. Tu su naučili mnogo toga iz onih knjiga koje su imali prilike da pročitaju. Naučili su o tome kako se vode kapitalne investicije AP Vojvodini, kako se vode stečaji 14 firmi i jednostavno se poštuju zaposleni u Skupštini Srbije, da bi ovde došli da menjaju račune koji im se ne dopadaju ili dopadaju, i sve to da dele sa novinarima, a na pitanja koja su od suštinskog značaja nisu želeli da odgovore. Zašto neko ko želi da se bavi politikom i dalje može da bude stečajni upravnik nekoliko firmi i da li će dati ostavku na ta mesta?S

su vladali AP Vojvodinom. E, sve se to našlo upravo na jednoj listi, na listi kojoj jednostavno ideološki pripada onaj ko predsedava od petka pa do danas. Zašto ovo govorimo? Zato što se traži o izboru predsednice parlamenta da se uvede demokratija u parlament Srbije. Demokratija će se uvesti izborom predsednice Skupštine, gospođe Maje Gojković. Zato što je u prethodnom periodu gospođa Maja Gojković imala prilike u više navrata da otvori konkretan dijalog sa svim neistomišljenicima i da zaista i previše pusti u debate onima koji nisu pripadnici vladajuće koalicije. Pripadnici vladajuće koalicije i poslanici mnogo su pretrpeli veći pritisak nego što su pretrpeli pripadnici bivšeg režima.Prema tome, ono što je pokazala gospođa Maja Gojković, to je jedna širina i fleksibilnost, da može da otvori dijalog sa svima, da se ne plaši ničega, pokazala je jednu veliku borbenost i pokazala je da može da očuva kredibilitet institucije kao što je Skupština Srbije.Ono na šta treba još staviti akcenat, to je da pored zakonodavne funkcije koju parlament obavlja, na čijem čelu je bila gospođa Gojković, jednostavno nije bilo samo 200 zakona koji su ušli u set ekonomskih reformi, nego ukupno je parlament samo u prošloj godini usvojio 297 zakona i 611 akata. Takav slučaj je bio i u godini pre toga.Prema toga.Prema tome, ovaj parlament je zaista naporno radio i za vreme dok je gospođa Maja Gojković vodila ovu instituciju i ono što treba reći da pored toga zaista je produbila i tu kontrolnu funkciju parlamenta, a to je da su po prvi put, znači, posle konstituisanja novih organa kao što je Zaštitnik građana, kao što je Zaštitnik za informacije, imali pravo da u ovom parlamentu raspravljaju poslanici o njihovim izveštajima. To nije bio slučaj ni onda kada ste ih vi birali svi, to nije bio slučaj ni od 2008. do 2012. godine. Čak smo čuli od Ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana da je rekao da su pojedini pripadnici opozicionih partija govorili – pa, jel ti misliš stvarno da si ti Zaštitnik građana? Znači, sa takvim obraćanjem prema ljudima koji su predstavljali sve ove institucije, pokazali smo da se jednostavno ničeg ne bojimo i da svima možemo da imamo potpuno otvoren dijalog. Na kraju krajeva, i sve primedbe koje su ove institucije imale su usvojene na njihove preporuke. Samim tim, i ta uloga o kojoj se govori, ta kontrolna uloga, kao što su i usvajanje izveštaja o radu ministarstva na svaka tri meseca su zaista obavljena u roku.Treća funkcija koju negde svi zaboravljamo, a to je taj odnos u međunarodnoj politici, odnosno predstavljanje države, odnosno parlamenta u drugim državama kroz bilateralne i trilateralne odnose sa zemljama ne samo EU, nego i svim delovima sveta, gospođa Maja Gojković je zaista obavljala na krajnje odgovoran način. To pokazuje jednostavno da je naš kandidat ispred vladajuće koalicije zaista odgovoran i krajnje dobronameran i u tim odnosima kada su u pitanju svi pregovori i sa EU, ali i sa Ruskom Federacijom, ali i sa zemljama sa istoka.Prema tome, naš kandidat, kao što je gospođa Maja Gojković, nadam se nakon ovog glasanja zaista postaće prvi predsednik koji će doživeti reizbor, što se malo može reći za bilo kojeg u poslednjih 20 godina. Nadam se da ćemo imati prilike da nakon preuzimanja predsedavanja još večeras zaista odradimo posao na krajnje efikasan način po svim ostalim drugim tačkama, a vama se zahvaljujemo na vođenju ovakve sednice. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč,

Šešelj** Samo da čujete sa „Jutjuba“ kako je Igor Bečić nazvao italijanskog državnika, molim vas.

Poslovnika, gospodin Vukadinović, izvolite.

uzme maha i da se ovde odvija pred svim našim očima ovaj razvod SNS-a i SRS-a i da potroši 45 minuta.Drugo, minuta.Drugo, zameram vam što, uz sav svoj trud, niste uspeli da obezbedite meni, a i većini kolega iz opozicije da mogu iole u normalnoj atmosferi da izlože svoje stavove. Mi smo sada čuli, a vidimo neka velika je gužva i žurba, odjednom je neka velika žurba, a mi se bavimo pola sata, 45 minuta naslovima nekih radova, plagijatima, da li je neko izgovorio „mortadela“12 ili nije. Dakle, to je urušavanje dostojanstva Narodne skupštine, to je devastacija ovog doma, to je zapravo pretvaranje ove Skupštine u rijaliti.

Gospodine predsedniče, ja ću se pozvati na član 27, da ste vi dužni da se starate o primeni ovog Poslovnika i o redu u ovom parlamentu i o tome kako će ovaj parlament izgledati pred očima javnosti jedino ste vi zaslužni. Sve ono pozitivno i negativno danas što se dešava na sednici ide na vaš račun. Mislim da ste svesni toga. toga. Licitiranje – hajde deset sekundi, hajde pet sekundi, hajde, evo, daću ti ja da se zabavljaš ili da zabavljaš nas, ne znam ni ja koliko sekundi. Znači, nije vredno komentara uopšte. To je ispod svakog nivoa svakog od nas. Nemojte mi se zahvaljivati, daleko smo od zahvalnosti. Ali, ono što vi morate da radite, molim vas, dva dana to govorim, poštujte pravila našeg ponašanja koje ste sami i doneli. Znači, nema licitiranje oko vremena. Reč dobijaju šefovi poslaničkih grupa kojima je uopšte ostalo nešto vremena da kažu o predloženom kandidatu. Ovo što ste vi sada uradili, da li je vredno uopšte nečijeg komentara?

dobro, možete da me strpate u zatvor odmah i stavite flaster na usta. Šta ja znam, 1.800.000 ljudi je glasalo za listu „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, pa možete sve da nas strpate na Goli otok. Eto, i to nije loše rešenje.Možda žalite što se 6. oktobar nikada nije desio, pa nas niste sve pobili. Ko zna šta imate u svojim glavama? Ali, mi se ne ljutimo na vas, samo molimo vas recite nam kada će početi da se ozbiljno diskutuje u ovom parlamentu, da se mi, kao predstavnici građana, koji su glasali za ozbiljnu i pristojnu Srbiju vratimo u salu, a vi dotle gledajte rijaliti programe, slušajte koga god hoćete, sadržaj sa jutjub kanala, smejte se. Vi ste svi zajedno ovde, izgleda koalicioni partneri,

**Sanda Rašković Ivić** Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici,

nećemo glasati za gospođu Maju Gojković iz nekoliko razloga. Prvi je, što ona predstavlja kontinuitet jedne loše politike i jednog, jako lošeg vođenja Skupštine, jer je Skupština za vreme njenog mandata bila servis Vlade Srbije, a vidim da će se to nastaviti i nadalje.S druge strane želim, još da podcrtam, da je gospođa Gojković, prekršila Ustav i nije raspisala lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, pogotovo u četiri opštine, koje su u privremenom statusu i to na severu Kosova. Time je ona prekršila Ustav i insistirala na sprovođenju politike svoje stranke, umesto na sprovođenju Ustava.Moram da kažem, zbog atmosfere koja je vladala i u petak, a i danas, mi ne možemo da glasamo za gospođu Maju Gojković. Ovo je atmosfera linča, što se najbolje vidi i sada, jer je, kako u petak, tako i danas, a pogotovo u petak, opozicija

je manji problem što je lagano o ljudima, ali je veći problem što se ovaj parlament potpuno obesmišljava, što se urušava njegovo dostojanstvo i što se kruni njegov autoritet, pa će tako i sami građani Republike Srbije videti i sami će reći – pa, Bože šta će nama ovo, kada se ovi ovako svađaju. To se sve radi namerno, da bi se urušilo dostojanstvo srpskog parlamenta, najvažnije institucije koja je i pravna, a takođe i temelj demokratije.I zarad istine,

je potpisala sporazum o specijalnim vezama sa Jedinstvenom Rusijom i taj sporazum je, dakle, 2007. godine na leto bio potpisan ovde u Beogradu.

vas samo za pažnju, biću veoma kratak.Dozvolite mi da vam se zahvalim kao najstarijem poslaniku i kao rodonačelniku demokratije na tome što ste izdržali ova dva dana velika iskušenja. Tračak demokratije je pao na ovaj dom u toku ova dva dana, ja se plašim da takva atmosfera u kojoj su poslanici opozicije imali priliku da kažu ono što misle, neće biti još dugo viđena u ovom domu, ali verujem da će posle ovog saziva u novom sazivu parlamenta situacija biti sasvim drugačija.Još jednom velika zahvalnost profesoru Mićunoviću u ovo i ovakvo ponašanje poslanika većine. Zaista je zadivljujuća energija koju ste utrošili, snaga koju ste pokazali tokom vođenja sednice u toku ova dva dana. Hvala puno. Poštovani predsedavajući, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, biću veoma kratak. Nije bio dovoljan Dragoljub Mićunović da bi ova sednica bila onakva kakva treba da bude sednica parlamenta koji je potreban zemlji.

Optužuju svakog od nas. Jedni zbog toga što su odgovorni za sve ono strašno što se desilo. Drugi zbog toga što nisu bili sposobni da to na vreme spreče.Želim spreče.Želim da vam se zahvalim u ime naše poslaničke grupe za sve ono što ste uradili tokom ova dva dana. Nadam se da ćemo nastaviti dalje da svako na svoj način radimo ovaj posao. Učestovavaćemo u glasanju i ponašati se onako kako smo rekli. Nema podrške za izbor predsednika zbog toga što nije bilo prethodnog dogovora, poštovaćemo dogovor koji je napravljen i glasati za potpredsednike. **Saša Radulović** I ja ću kratko predsedavajući. Nadam se da će nastavak rada ove Skupštine biti u skladu sa Poslovnikom. Ako neko misli da Poslovnik treba menjati onda treba o tome da razgovaramo, međutim dok je Poslovnik važeći trebali bi da ga se pridržavamo. Ponoviću te ključne odredbe koje će nam osigurati i razgovor o suštinskim stvarima, a to je da se govori o temi, da se ne vređa, da se ne dobacuje. To su vrlo jednostavna pravila. Nadam se da će buduća predsednica Skupštine se držati tih pravila, da će imati tu novu političku kulturu. Hvala

pošto sam šef poslaničkog kluba, nisam nažalost bio jutros tu pa je Saša govorio na početku. Dozvolite mi da iskoristim ovih nekoliko minuta koliko je još ostalo.Naravno, izbegao bih ove poštapalice koje gotovo svi koristite kada počinjete svoje diskusije. Pokazuje jedno lažno međusobno poštovanje. Ništa nemate vi od toga što ću vam ja reći – vi ste najugledniji filozof, gospodin akademik, profesor, doktor, vojvoda, šta god zato vam nikad i neću reći. Prema tome, za mene ste svi ovde jednaki i moram da kažem da samim tim kako smo radili nismo zaslužili ni malo poštovanja. Zato bih zamolio sve poslanike da ne počinju više tim, jer obično su to najekstremnije diskusije kada počnemo – uvaženi profesore, doktore. Ako smo uvaženi onda treba da se poštujemo, a i da vam kažem, ovo nije Akademija nauka i umetnosti, ovo je parlament gde se na izborima dobijaju glasovi, a ne po umetničkom dojmu.Meni naravno kao šefu stranke koja je sada u vladajućoj koaliciji, a koja još ne zna da li će biti u budućoj vladajućoj koaliciji, odgovara da ova sednica traje što duže. Srbiji to ne odgovara. Zato sam predložio, još na samoj sednici kada smo imali sastanak šefova poslaničkih klubova, da maksimalno skratimo moguće diskusije. Zašto? Zato što je jasno da lista Aleksandra Vučića ima apsolutnu većinu. Zato što je jasno i imamo dogovor da će

Takođe, oko generalnog sekretara, uglavnom, uvek je bilo neko jedinstvo. Oko odbora koje smo se dogovorili da se formiraju, a ima ih tri, zato što mora da funkcioniše Skupština u međuvremenu, a to su: Administrativni odbor, Odbor za pravosuđe i Zakonodavni. Tu nije bilo previše spora. Naravno, ne može se izbeći ni politička konotacija ove sednice, odnosno da svako pokušava i želi da izvuče određene političke poene iz ove situacije.Mislim da

ja šta s vama da polemišem. Vi izvolite pa polemišite s kojim god hoćete. Ja nikad nisam bio zavisnik od vas i vaše politike i nemam nikakvih…(Vojislav

mi se svi ovde smejemo kad neko nekoga ovde oblati, pa se smejemo kad kažete i za Bečića, pa za ovoga, za onoga, pa se smejete kad kažete da treba eliminisati Skota, a ne razumete da time svaki dan narušavamo državnu poziciju naše zemlje.Nemam zemlje.Nemam razloga da branim bilo koga, ispade sada da treba da, od svih ovde prozapadnih stranaka, ja treba da branim američkog ambasadora. Ali to nije tema za smeh, jer zbog toga će trpeti naš narod. Zato mi ovde imamo veoma različite stvari. Mi se ovde razlikujemo ne po tome ko će koga da uvredi više, nego po tome kakvu budućnost Srbije vidimo. To su teme kojima će ovaj parlament da se bavi. Neko misli o Evropskoj uniji da je to najbolji strateški cilj za Srbiju, neko misli da je to suprotstavljeno interesima Srbije. Neko misli da je možda interes Srbije Evroazijska unija.Ali ja želim svima ovde jasno da kažem – ne treba vređati ni Rusiju, ni Ameriku ni bilo koga drugoga, jer ovo je parlament koji treba da služi najboljim interesima Srbije. Srbija sama bez prijatelja ne može da bude ni jaka, ni velika, niti da bude poštovana u svetu. Ako mi sami tu sliku ne stvaramo u našem parlamentu, nećemo je imati od onih zemalja sa kojima treba da sarađujemo.Zato, zaista pozivam poslanike da budemo ozbiljni kada govorimo o tako važnim državnim i nacionalnim pitanjima. Sve to možda lepo zvuči. To sve može da bude deo nekog političkog ega, ali državna politika je mnogo ozbiljnija od onoga što treba da se svidi nekom nekom biraču koji na izborima odlučuje ko će u njegovo ime odlučivati u naredne četiri godine.Mi ćemo glasati za Maju Gojković. Bilo bi nelogično da posle četiri godine koalicije sa SNS mi sada ne glasamo za

smatram da ti primeri, naloženje primera da sada opozicija treba da bude na čelu parlamenta, mislim da je to više rečeno radi reda i da je to nerealno, jer znate kako, i profesor Mićunović je na koordinaciji rekao da hajde ako je nekada neko grešio, hajmo sada mi da budemo bolji od tih koji su grešili pa da sada to uradimo.Problem je što se svi mi toga setimo kada padnemo sa vlasti,

bio Demokratska stranka, zaboravio sam, to je bila revolucija u zemlji. Ova sednica je bila ništa u odnosu na tu sednicu Narodne skupštine.

ste ga smenili?)Gospodine Šešelj, molim vas obraćajte se predsedavajućem, nemojte meni.Vi ja smo bar stari znanci od početka,

nadam se da niko ko je ovde prisutan nema bilo kakvu iluziju da se sada nekim ovde dešavanjima u parlamentu može promeniti izborna volja i rezultati izbora.Zato, u svemu tome i mislim, tu je, treba veće uvažavanje i pobednika izbora, znači od stranaka koje su osvojile manje glasova. Isto tako i veće međusobno uvažavanje poslanika. Ja zato se čudim, nije tu, u petak je govorio o đavoljem advokatu Nenad Čanak, ali on danas nije tu, pa sada ne znam kako sa njim da polemišem, pošto dok mi ovde govorimo o potrebi evropskog puta i jedinstva, on je danas dao izjavu, mi smo prošli nekažnjeno, eto ti koji smo devedesetih godina, pa sada je i gospodin Jovanović govorio o tome dok vi živite, sve dok je prošlost vaša jedina budućnost, budućnost nećete imati. Danas posle četiri godine, ova vlast je dovela Srbiju bliže EU nego ikada što ste vi mogli da uradite posle 2000.

se mene tiče, Srbija je danas otvorila pregovore. Šta vi hoćete u stvari da kažete, da to nije tačno? danas su bili predstavnici EU ovde kod nas, razgovarali smo o tome, biće otvorena poglavlja sada u junu mesecu, sledeća poglavlja, izvinite molim

delo.)Prema tome, izvinjavam se što sam sada pokrenuo to pitanje, ali sam govorio o evropskim integracijama kao cilju kojem treba ova Skupština da da najveći doprinos. Nema evropskih integracija bez zakona koji se ovde donose.Velika donose.Velika je uloga parlamenta u svemu tome, zato vam se svima zahvaljujem još jednom i želim da kažem da će naša partija glasati za izbor Maje Gojković, glasaće za izbor svih potpredsednika, generalnog sekretara i za izbor svih skupštinskih odbora.Nema bilo čega što želimo svi ovde bez političke stabilnosti u Srbiji, a nema političke stabilnosti bez pokušaja traženja što šireg konsenzusa o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima i to je tema oko koje treba da se raspravljamo i mi smo spremni da u tome maksimalno angažovano učestvujemo. Hvala vam. Držao sam se vremena koje mi je

da reagujem zbog toga što još pokušavate da ostavite utisak čoveka koji nema nikakve veze sa onim što godinama radi u ovoj zemlji.Vi ste, Dačiću, bili predsednik Vlade koji je otišao u Brisel i u Briselu potpisao sporazum sa kosovskim Albancima. Ja sam vas tada podržao, nisam vas proglasio za izdajnika, nisam citirao vašu politiku iz svih onih godina koje su prethodile dolasku na mesto predsednika Vlade.Podržao sam i SNS kada je počela da sprovodi evropsku politiku u ovoj zemlji, kada je nastavila pregovore koje ste vi zajedno sa njima pokrenuli 2013. godine. To sam uradio zbog toga što očigledno mi ne živimo u 90-im, u kalendarskom smislu, ali vi, a ni vladajuća koalicija kojoj pripadate prethodne četiri godine, očigledno niste sposobnosti da nas vrednosno izvedete iz tih 90-ih. Nema političke stabilnosti ukoliko to podrazumeva život u jednoj stranci ili potpuno prepuštanje jednoj političkoj ideji.Možemo izgraditi stabilnu Srbiju ako smo spremni međusobno da se uvažavamo i ukoliko razumemo šta je ono što je u ovom trenutku ključni problem našeg društva. Neprijatelji nam nisu potrebni. Mi smo sami sebi, nažalost, do sada toliko puta bili najveći neprijatelji.U ovu Skupštinu smo ušli u petak poštujući nekoliko jednostavnih političkih pravila. Stranka koja je pobedila na izborima ili lista, oni imaju svoje ime, to je SNS, lista pod Vučićevim imenom, treba da da predsednika parlamenta, imaće predsednika parlamenta. Potpredsednici, do njih dolazimo u dogovoru.Uvek je polemika dobrodošla, a apsolutno sam za međusobno uvažavanje i poštovanje, tako smo se oduvek ponašali. Ali, nemojte nama koji smo platili preskupu cenu, i opet bi platili, da zemlju izvedemo iz 90-ih, iako smo u tome bili neuspešni, da vraćate to u lice i fokuse da mi želimo te podele koje danas uništavaju zemlju. **Ivica Dačić** Znate šta, ja mislim da je gospodin Jovanović potpuno pogrešno protumačio moje reči. Ja ne znam u čemu je i zašto je on uopšte reagovao, ja sam reagovao na ono što je Nenad Čanak govorio, a to je da smo da on neće dozvoliti povratak u devedesete i u zaustavljanje evropskih integracija. U tom smislu sam govorio da je vlast koja je u poslednje četiri godine uradila mnogo upravo na tom putu. Sam gospodin Jovanović je naveo neke stvari koje su urađene u tom periodu. tome, nema razloga, i slažem se apsolutno da sistem vrednosti koji treba da pravimo se može praviti. Prošlost se ne može izbrisati, ali ne može nam samo prošlost biti osnov za našu sadašnjost i budućnost. Treba da tražimo naše zajedničke imenitelje, ukoliko ih imamo. Ja mislim da ih imamo, a to je Srbija. Nas ima mnogo stranaka. Evo, ima ovde mislim 16 poslaničkih klubova, a Srbija je samo jedna i to ne zaboravite. Hvala vam. Ja sam opominjao da se jave šefovi poslaničkih grupa na kraju, ali nisu se javili.Ja vidim da je gospodin Komlenski prijavljen, ali molim vas onda samo par sekundi.Izvolite. Blagovremeno sam se javio, predsedavajući. Iako je ostalo 10 minuta od vremena ove grupe poslaničke, poslaničke grupe Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke, mi smo se već izjasnili da ćemo glasati za predlog. Jedino što ovog trenutka želim da čestitam gospođi Maji Gojković pre svega na snazi, strpljenju, toleranciji i čestitam na izboru za predsednika Skupštine. Hvala. Pošto je lista poslaničkih grupa iscrpljena, zaključujem pretres o Predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine.Ali, pre toga dajem sebi reč da kažem nekoliko reči na kraju ovog dvodnevnog rada.Nije rada.Nije bilo lako rukovoditi ovom Skupštinom. Bilo je čak i napeto, bilo je ružnih reči, bilo je svega i svačega, ali priveli smo je kraju.Međutim, ja vam obećavam, gospodine Šešelj, to se i na vas odnosi, da slušate, ja vam obećavam da posle sledećih izbora me nećete nagovoriti da vam ponovo vodim ovu Skupštinu. Uzmite to kao šalu ili ne, kako god hoćete, ali par reči samo. Svima je dosta govora.Ja sam ovde zbog toga što sam najstariji. Rekao sam da to nije neka velika privilegija, ali ponekad i jeste, jer ste malo zreliji od ovih drugih. Imate više iskustva. i sedmu godinu u parlamentu.Sada bih hteo da pomenem i zatražim jedan aplauz prvo, pa ću nastaviti, za Đokovića, koji je osvojio četiri Gren Slema. To je trenutno naš najpoznatiji državljanin, Srbin, kako

Time sam svoju ambiciju, kao i Đoković, završio. Ne bih hteo da se ovo deli, pa da bude još neka državica, da bih ja konstitutivnu sednicu održavao.Hteo bih dve, tri poruke da vam kažem, ako to smem sebi da dozvolim. Nema demokratije bez čvrstog i dostojanstvenog parlamenta, nigde. Parlament je brana svakoj autoritarnoj vlasti i svakom narušavanju demokratije. On mora da čuva nezavisnost i dostojanstvo, u svakom detalju, da ne bude tretiran kao privezak upravne upravne vlasti. Prete mu uvek dve opasnosti. Jedna je od samog parlamenta, od nas samih, da li ćemo uspeti da budemo i dostojanstveni i hrabri i tolerantni i racionalni, kako god hoćete. To od nas zavisi. Nas gleda naš narod, koji je ovde skupljen u ovoj dvorani. I kad god neko hoće da uvredi kolegu svog, neka zna da je uvredio stotine ili hiljadu ljudi koji su glasali za tog čoveka.Vrlo olako vređamo, čašćavamo, izmišljamo itd. To su ružne stvari.

Zašto kažem nezasluženo? Zato što za 27 godina ne postoji nijedan poslanik koji je prošao kroz te parlamente, koji može reći da sam ga ikada uvredio ili omalovažio. To je nešto čime se ja doprinosim, kao doprinosu autoritetu parlamenta.Druga opasnost nam preti od izvršne vlasti. Po prirodi stvari ona želi sve. U njenom je interesu da ima kontrolu, da ima zabranu i da podela vlasti i nezavisnost institucija dominira. Zajedničko nam je dobro da imamo jednu pristojnu, demokratsku državu.Ja ne znam za koliko ću se ja vama pridružiti, ali u svakom slučaju imajmo to na umu, pređimo preko sitnih svađa, uvreda, itd, to se zaboravlja i nastojmo da od ove države, osiromašene i ugrožene na razne načine, ipak napravimo mesto pristojnoga života, jer onda ćemo se poštovati.Tolerancija dolazi od latinske reči „tolerale“, što znači „trpeti“, a trpeti je velika i plemenita stvar, da trpite drugoga, da niste sami sebi dovoljni. Drugo, da onog drugog smatrate jednakim. Nemojte neko ko predstavlja većinu verovati da će terorom većine uspeti da nešto uradi, ništa neće uraditi, već samo saradnjom. Saradnjom, poštovanjem i uvažavanjem manjina. Sve drugo je bahatost i nije nikakva borbenost.Želim vam svima dobro. Izvinjavam se mnogima, ukoliko sam im povredio donekle prava. Verujte nisam mogao striktno da primenjujem Poslovnik, jer bi značilo, kao što sam rekao, isprazniti salu, a to bi bilo ružno.Kada sam bio predsednik parlamenta, ovde znaju to mnogi, nikoga nisam kažnjavao, sem da zaštitim opozicionara ili opozicionarku, kandidata za sadašnjeg predsednika. Kada je povredio ili upotrebio nepotrebnu reč, ministra unutrašnjih poslova iz moje stranke, koji je bio poslanik, sam udaljio sa scene. To bih hteo da bude primer kako treba zaštiti manjinu, umesto ove jedne bučne agresije.Želim svima puno uspeha. Sada proglašavam kratku pauzu

utvrđujem listu kandidata za predsednika Narodne skupštine na kojoj je samo jedan kandidat i to Maja Gojković.Pošto je Narodna skupština obavila pretres i pošto je saglasno članu 9. stav 5. Poslovnika utvrđena lista kandidata za za predsednika Narodne skupštine, podsećam vas da prema članu 10. stava 1. Poslovnika pre pristupanja izboru predsednika Narodne skupštine, Narodna skupština treba da odluči da li će se glasati tajno ili javno.Ako

tehničkih prednosti predlažem da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivanjem narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivanjem narodnih poslanika.Ko je

narodnih poslanika u sali.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivanjem narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Izbor predsednika Narodne skupštine javnim glasanjem, prozivanjem narodnih poslanika.Pošto je

prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja – prozivkom i da, shodno toj odredbi treba da: generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, svaki prozvani narodni poslanik izgovara reč „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, predsedavajući ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa, zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.Pre nego što pređemo na glasanje podsećam vas da je prema članu 104. stav 1. Ustava Republike Srbije utvrđeno da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira predsednika Narodne skupštine,

glasanju prozivanjem narodnih poslanika.Molim zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika, po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.Napominjem

Aleksić Miroslav.

zaJevtić Jovica – zaJevtović – Vukojičić Milanka – zaJerkov Aleksandra

zaNikolić Jasmina – protivNikolić-Vukajlović Vesna

zaPetrović Dušan – odsutanPetrović Mira – zaPetrović Petar –

zaRadojičić Zoran – protivRadulović Saša – protivRakić Katarina – zaRakonjac Vesna

zaStamenković Branka – protivStanković Zdravko – protivStanković Miroljub

uzdržanČabraja Aleksandra – protivČanak Nenad

Pošto smo obavili glasanje za izbor predsednika Narodne skupštine prozivkom, zaključujem glasanje i pristupamo utvrđivanju rezultata

233 narodna poslanika koja su pristupila glasanju, za kandidata za predsednika Narodne skupštine Maju Gojković glasalo je 159 narodnih poslanika,

jedan.Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja, konstatujem da je kandidat Maja Gojković dobila većinu glasova svih narodnih poslanika i da je Narodna skupština za predsednika Narodne skupštine izabrala Maju

mi da u vaše ime čestitam Maji Gojković na izboru za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i poželim joj mnogo uspeha u radu.Molim predsednicu Narodne skupštine da preuzme predsedavanje sednici Narodne skupštine.

zaista zahvaljujem, pre svega Poslaničkoj grupi „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, zatim svima onima koji su potpisali inicijativu, odnosno predlog za moju kandidaturu za predsednika parlamenta Republike Srbije u ovom sazivu. Iskreno se zahvaljujem i svim poslaničkim grupama koje su glasale za mene

puta.Zahvaljujem jer sam pažljivo slušala i u petak i danas sve vaše diskusije i zaista zahvaljujem na svemu onome što ste pozitivno rekli o meni, o mom radu, ali želim da naglasim da sam probala pažljivo i da shvatim poruke onih poslanika koji su ipak se držali dnevnog reda i govorili o tome zašto ovoga puta neće da mi daju poverenje, ali nekako sam shvatila da mi ostavljaju otvorena vrata za saradnju i mogućnost da se i oni predomisle ne novim glasanjem, ali da se predomisle nakon završetka našeg zajedničkog četvorogodišnjeg rada i ipak kažu da su mogli da mi daju poverenje. Ali, slušala sam i one koji su bez ikakvih argumenata vrlo ružno pokušavali da govore o meni i, naravno, u narednom periodu neću obraćati pažnju uopšte na te uvrede, to je pravo svakog poslanika da ličnu kartu svoju odmah iznese na početku ovog našeg rada i da se legitimiše kako shvata ovaj rad, da li nešto smatra da treba potkrepiti argumentima ili rečnikom mržnje, netolerancije, iznošenje neistine.Moje veliko obećanje onima koji su u vladajućoj većini budućoj i onima koji će ostati u opoziciji da ću biti predsednik jednak prema svakome, u onoj meri u kojoj se budu pozitivno i negativno izjašnjavali o predloženim zakonima, a neću imati razumevanja za pokušaje da se od ovog parlamenta napravi nešto drugo osim onoga što piše u Ustavu i u našim pozitivnim propisima. To je da je ovo najviše zakonodavno telo grana vlasti koja mora mnogo, mnogo da radi u narednom periodu da bi opravdali poverenje građana svih nas ovde, bez obzira da li smo vlast ili opozicija, i da shvatimo jedno, da sliku parlamenta ne stvara i ne može da stvori jedan čovek. Sliku parlamenta stvaramo svi mi zajedno, našim obraćanjem, našim međusobnim uvažavanjem, izgrađivanjem tolerancije i svakim glasanjem za predlog zakona „za“ ili „protiv“ mi opredeljujemo život običnog građanina. Uvek to imajte na umu, da mi ovde predstavljamo građane, a ne sami sebe.Zahvaljujem se još jednom svima koji su pokazali da imaju poverenja u moj način shvatanja parlamentarnog života. Hvala vam puno još jednom.Neću praviti pauzu zato što već imamo pripremljen materijal za sledeću tačku dnevnog reda. Samo da se konsultujem da sa zamenicima da li je distribuiran. Imate svi tačku broj dva, predloge za potpredsednike parlamenta. (Da)Pre potpredsednike parlamenta. (Da)Pre nego što pređemo na izbor, odnosno glasanje za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije, podsećam vas da je članom 14. Poslovnika propisano da Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog predsednika predsednika Narodne skupštine.Na konsultacijama pre nekoliko dana kojima sa i ja prisustvovala, ne u svojstvu predsednika, ali kandidata, dogovorili smo se da ovaj saziv parlamenta ima sedam potpredsednika. Ovom o predlogu ćemo se izjasniti pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima. Smatram da smo napravili konsenzus, ali glasanje moramo da ispunimo.Dakle,

na njemu se nalaze sledeća imena: Konstantin Arsenović, Veroljub Arsić, prof. dr Vladimir Marinković, Đorđe Milićević, Jasmina Nikolić, Vjerica Radeta i Gordana Čomić.Pošto Čomić.Pošto prema članu 16. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog, pitam da li predstavnik predlagača, odnosno pitam samu sebe očigledno, da li želim da obrazložim predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine?Pošto smo mi postigli konsenzus i dogovorili se da nećemo voditi raspravu, ali moram da vas pitam da li želi neko od vas da govori o kandidatima? (Ne.)Hvala

Znači, mogu da zaključim raspravu, niko ne želi da raspravlja povodom predloženih kandidata.Kao što sam najavila, pre nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština prethodno utvrdi broj potpredsednika Narodne skupštine u ovom sazivu.Stavljam na glasanje predlog da Skupština utvrdi da u ovom sazivu ima sedam potpredsednika.Molim vas, da pristupimo glasanju.Da

ponovimo glasanje neki se poslanici ovde žale da im ne rade kartice.Ugasite sistem, pa ćemo ponoviti

zato što očigledno naš zajednički dogovor od petka ne važi, to vidim po glasanju. Dakle, za pet minuta da vidimo sa šefom poslaničke grupe Dosta je bilo, da li ostaje pri svom kandidatu pošto je glasao protiv. poslaničkih grupa, osim sa jednim šefom poslaničke grupe koji to nije želeo.Kako smo usvojili Predlog odluke da imamo sedam potpredsednika u ovom u skladu sa dogovorom sa šefovima poslaničkih grupa i u skladu sa Poslovnikom glasaćemo za svih sedam, ali ne u paketu, jer poslanici ne žele da glasaju jednako za sve. Znači, glasaćemo za šestoro i za jednog izdvojeno. Malo će duže trajati, ali poštujem volju šefova poslaničkih grupa i

možete vi kada hoćete, nego kako Poslovnik kaže.Prelazimo na glasanje ovako kako smo dogovorili. Vi ste tražili inače mesto za vašu poslaničku grupu, umesto „Dosta je bilo“, ne usvaja se.Idemo dalje.Molim dalje.Molim poslanike samo za malo pažnje, malo će biti u početku komplikovanije, ali razumećete šta se traži od vas, jer šefovi vaših poslaničkih grupa su to tražili da se glasa izdvojeno za kandidate.Ja ću vas pitati ko je za i čitaću imena i onda ću glasati, onda ću vam pročitati ime ime poslednjeg kandidata koji je sporan ispao za većinu

glasanja.Dozvolite mi da saopštim rezultate vašeg glasanja.Za kandidate: Konstantina Arsenovića, Veroljuba Arsića, prof. dr Vladimira Marinkovića, Đorđa Milićevića i Vjericu Radeta glasalo je 207 narodnih poslanika za, nije bio protiv i dva poslanika su bila uzdržana.Za kandidata Gordanu Čomić glasalo je 208 narodnih poslanika za, niko nije bio protiv i jedan je bio uzdržan.Za kandidatkinju Jasminu Nikolić glasalo je 16 narodnih poslanika za, protiv je bilo 75 narodnih poslanika, uzdržanih tri i 115 narodnih poslanika nije želelo da glasa.Pošto glasa.Pošto su kandidati Konstantin Arsenović, Veroljub Arsić, prof. dr Vladimir Marinković, Đorđe Milićević, Vjerica Radeta i Gordana Čomić dobili većinu glasova svih narodnih poslanika, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i da ih zamolim da zauzmu svoja mesta pored predsednika Narodne skupštine Republike

ovoga puta nije zadobio vaše poverenje, ali to mesto je upražnjeno, jer smo usvojili odluku da imamo sedam potpredsednika, kako smo se na Kolegijumu i dogovorili, tako da ćemo se dogovoriti dalje oko kandidature za to sedmo mesto.Pauzu mesto.Pauzu nema potrebe da određujem dalje, pošto sam informisana da ste dobili materijal za 4. tačku dnevnog reda, a to je imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.Primili ste moj predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Svetislava Bulajić.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, a žele da učestvuju u raspravi, da mi odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Otvaram pretres o Predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.Ja sam predlagač, ali kako naspram pismenog koje imate ispred sebe, usmeno ne bih imala zaista ništa više da dodam, neću obrazlagati posebno usmeno svoj predlog. Imate biografiju, imate sve ispred sebe.Pitam – da li predsednici poslaničkih grupa žele da učestvuju u diskusiji?Izvolite, Boško Obradović. Poštovane kolege narodni poslanici, pre svega, gospođo Gojković, moram da vam skrenem pažnju da ste svoj novi mandat na mestu predsednika Narodne skupštine počeli jednom laži, što mislim da nije primereno vašoj funkciji i da ste to učinili javno ovde pred svima, kao i pred gledaocima u direktnom prenosu, iako je više svedoka iz vaše poslaničke grupe, odnosno iz SNS bilo prisutno i može da potvrdi da da niste govorili istinu, ako hoće da bude pošteno. Zato moram da vam ukažem na to. Pre svega, rekli ste da su bile nove konsultacije šefova poslaničkih grupa u vezi sa potpredsednicima.

nije dozvoljeno, inače, u Skupštini, niti upotrebljavati takve reči, niti govoriti mimo dnevnog reda. Kako da vam objasnim? Ovo je parlament Republike Srbije, rasprava je otvorena povodom tačke dnevnog reda – kandidat za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo o čemu govorite

A ovo je jako dobro uređen sistem bio i ostaće, a vi ćete se samo prilagoditi tom sistemu. Znam da vam je ovo prva sednica. Nije jednostavno ući odmah u sve finese parlamentarnog života, ali, poslaniče…

pa ćete proučiti Poslovnik. Ne mislim ništa loše da ste hteli. Moram da vas isključim, ne može dvoje da govori.Pošto ništa ne želite, kažete da ćete biti uzdržani oko Svetislave Bulajić, ostalo sam raspoložena za konsultacije. Dođite kod mene u kabinet da mi kažete lično šta mislite o meni i mojoj ličnosti. Utorkom i četvrtkom su pitanja, ima to u Poslovniku. Ja se izvinjavam ostalim poslanicima, da pomognemo novim poslanicima malo na početku.Da li neko želi od predsednika grupa da govori po tački dnevnog reda i kandidatu Svetislavi Bulajić?Bojan

ima stručne reference kao magistar pravnih nauka, ima i političko iskustvo, ona je, koliko vidim u biografiji, bila poslanik na listi LDP-a u ovom parlamentu. Dakle, ne sumnjam da će gospođa Bulajić umeti da odgovori na izazove ovoga posla.Međutim, budući da je ona kandidat parlamentarne većine, mi smo opozicija, mi iz političkih razloga nećemo podržati ovaj zahtev. Dakle, jedna je stvar i tu moramo napraviti distinkciju, predstavništvo opozicije kroz potpredsednike parlamenta, nešto drugo je sasvim generalni sekretar koji ima određene izvršne nadležnosti u parlamentu. Zbog toga će poslanička grupa DS biti uzdržana prilikom ovog glasanja. Hvala.

da se generalni sekretar Narodne skupštine bira, odnosno kako po Poslovniku kaže imenuje, ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Svetislava

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika imenovala Svetlanu Bulajić za generalnog sekretara Narodne skupštine.Dozvolite mi da u vaše i u svoje lično ime čestitam Svetislavi Bulajić na imenovanju za generalnog sekretara Narodne skupštine.Pošto bi trebalo da nastavimo sa radom i pređemo na petu tačku dnevnog reda – Izbor članova radnih tela Narodne skupštine. Predloge za članove radnih tela Narodne skupštine nisam dobila kao predsednik niti ih poseduje sekretarijat generalne skupštine. Neke poslaničke grupe nisu dostavile kandidate.

jer vidim da pojedini poslanici nisu shvatili da je ovde u pitanju ne nekakav kompromis, ko kome hoće da da neka mesta, nego stvar osvojenih glasova, na osnovu toga se vade procenti i tako se formiraju radna tela.Da ne bi ulazili u rasprave, svađe ili tako nešto, pošto smo svi više skloni tome da se dogovorimo kako će da izgledaju radna tela, ovim bih završila današnji rad. Nekoliko dana ćemo se dogovarati svi zajedno, imati konsultacije. Oko toga ko nije predao predloge, neka ih dostavi. Pismeno ćete biti obavešteni kada se dogovorimo da bi bilo što manje sporenja kada ćemo nastaviti sa ovom tačkom dnevnog reda.Sa ovim završavamo današnji rad, a sutra sigurno nemamo sednicu. Hvala